Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o elektroničkom potpisu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 609.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 kolega, da gospodin Leverić popodne ima obveze a nema nam ministra a jedino njih dvojca mogu obrazlagati zakone predlažem da racionaliziramo vrijeme pa da i sljedeću točku čujemo uvodno izlaganje prije stanke ako se možemo tako dogovoriti. Pokušajmo, imamo nešto i prijavljenih, imamo još jednu točku. Hvala lijepo, izvolite. **Leverić, Alen** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Isto kao i u prethodnom zakonu znači sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela propisano je da prestaje sa radom inspektorat te da će nadležnosti ovoga Zakona obavljati inspektori Ministarstva financija. Isto je obrazloženje kao i u prethodnom zakonu. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika SDP-a kolega Davor Bernardić. Poštovana potpredsjednice Sabora, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Još jedna naoko bizarna izmjena a sa tako važnom pozadinom za živote građana i sve one procese koje sami kao društvo definitivno nećemo moći zaustaviti, a moći ćemo ih predvoditi ukoliko se za to pokaže bilo kakva volja. Jer ponovit ću opet, Hrvatska je kroz svoju ulogu budući da ima europskog povjerenika za zaštitu potrošača, budući da je zaštita potrošača jedno od ključnih unije, europskog društva, ali i svjetskog društva, definitivno pozvana da mijenja svijet. Dakle Hrvatska je kroz ovaj mali prozor pozvana da mijenja svijet. Elektronički potpis puno više ide u domenu same sigurnosti, zaštite korisnika prije svega od sebe samoga, zlouporabe od strane korisnika, a onda s druge strane i zlouporabe od strane vanjskih udara odnosno malicioznih napada. Ja ću samo reći da bih ja volio da se mogu pridružiti Europskoj građanskoj inicijativi koja je skupila skoro 2 milijuna potpisa za vodu, protiv privatizacije vodoopskrbne mreže, da joj se mogu pridružiti putem elektroničkog potpisa. Ja bih samo volio da se toj inicijativi protiv privatizacije vodoopskrbne mreže mogu pridružiti putem elektroničkog potpisa jer želim se priključiti 2 milijuna Europljana koji vjeruju da je voda ne samo život, nego resurs bez kojeg čovječanstvo jednostavno nema nikakve šanse za uspjeh, za život i za održanje. stavljanje vode u status javnog dobra, zaštita vodoopskrbe, zaštita vodoopskrbne mreže, izvorišta je nešto što mora mora ostati trajni zalog upravo te zaštite potrošača kroz polugu koju Hrvatska ima, kroz polugu koju Europa ima, ali ne samo to nego kroz ono što je puno, puno važnije od toga, a to je voda kao sredstvo života. I zato ja bih volio da se danas mogu pridružiti toj inicijativi elektroničkim potpisom, nažalost ne mogu se pridružiti. Nažalost, samo FINA certificirano izdaje digitalne certifikate koji koštaju 50 odnosno nadopuna 20 kuna. To postavlja pitanje koliko će nas koštati elektronska osobna iskaznica koja, kako se sada čini, bi mogla koštati više nego normalna osobna iskaznica. No ja bih zaista htio da dokumenti i procedure u javnim upravama kolaju putem elektroničkog potpisa, da se prvo zaštite od razine samih korisnika i oni i zloporabe korisnika odnosno onima koji bi to mogli zloporabiti iz njihovog neposrednog okruženja i drugo, onima koji napadaju takve osjetljive sisteme. Dakle ja bih volio npr. da Grad Zagreb sve svoje dokumente kola putem elektroničkog potpisa iz ureda do ureda i Grad Zagreb definitivno bi trebao biti predvodnik tih procesa u Republici Hrvatskoj. Nažalost, danas to nije. Volio bih da to radi i državna ministarstva. Prilika je da se to napravi, upravo da dokumenti, da procedure kolaju putem elektroničkog potpisa. Želim da kao građanin klikom miša predam sve papire i pratim kompletan predmet od početka do kraja, ne morajući preći svoj kućni prag ili prag radnog mjesta. To je želja koja nije neutemeljena, to je jednostavno nešto što je itekako provedivo. I opet Hrvatska tu ima jedna od rijetkih zemalja upravo kroz zaštitu potrošača priliku nametnut ritam i Europskoj uniji i napraviti sve one korake koji su nužni da bi zaštitila svoje građane. Ja ću samo za kraj reći da je nužnost ove izmjene zakona nešto što je razumno podržati, pitanje je trebalo doći i ranije. Ali ono što bih volio da kao zastupnik u Hrvatskom saboru, a i građani Republike Hrvatske da mogu u javnim tijelima, javnim upravama upravo koristiti pravo elektroničkog potpisa. Znači elektronički potpis u svrhu izdavanja elektroničkog računa i ostalih stvari je već u opticaju i to je jedna od pohvalnih stvari koju je 2011. omogućila upravo ova Vlada izmjenama i uklanjanjem prepreka za elektroničko poslovanje, od čega se bilježi i rast elektroničkog poslovanja. No ono što je važno je kroz instrument elektroničkog potpisa upravo omogućiti da se dvije stvari naprave u Hrvatskoj, da se sreže s jedne strane birokracija i da se sreže korupcija. Jer elektronički potpis, informatizacija znače rezanje birokracije i rezanje korupcije. To je zadatak Hrvatske, da sve stavi na internet, sve maksimalno informatizira i na taj način smanji korupciju, poveća transparentnost i poveća poveća efikasnost sustava javne administracije. Hvala lijepo. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Ja ću poslušati vaš apel za racionalnošću. Dakle i ovdje se radi o istoj stvari, zapravo mogu ponovit ono što sam rekao vezano za sam Državni inspektorat. Dakle želio bih se stvarno ograničiti na temu zakona i problematizirati još jednom i vrijeme u kojem se događaju ove promjene, dakle dva mjeseca nakon samog ukidanja Državnog inspektorata još uvijek dolaze nove izmjene gdje se pronalaze ostaci i potrebe da se ono što nije izdefinirano do sada da se propišu i urede nadležnosti novih državnih tijela. Pa i u ovom zakonu dobivamo ponovno jedan set obveza Ministarstva financija u domeni inspekcijskih poslova i evo tu se zaista postavlja pitanje u kojem to dijelu Ministarstva financija će se sve ovo obavljati od onih četiri koje sam spomenuo inspekcijske službe koje danas postoje u Ministarstvu financija i kako će to i koji dio recimo Ministarstva financija evo vršiti nadzor i zaštitu intelektualnog vlasništva na primjer što je bila do sada nadležnost Državnog inspektorata. No međutim, evo to je i dalje pitanje za ministra financija i sad ne više njegovog razriješenog gazde svih inspektorata u Ministarstvu financija gospodina Šegona. A vidimo da i čini mi se i nema novo imenovanog. što se tiče samog elektroničkog potpisa i onoga što je ova Vlada učinila ili napravila. Ja bih mladog kolegu Bernardića podsjetio, a on se toga ne može sjetiti jer je tada bio premlad još 1998. godine kolegica će se toga sjetiti, evo potječemo iz zajedničkog bivšeg sustava je implementirana prva razmjena financijskih dokumenata implementacijom elektroničkih potpisa gdje smo evo i gospođa i ja osobno sudjelovali pa mali podsjetnik. Dakle, to je bio Zavod za platni promet i transakcija u nacionalnom kliničkom sustavu gdje su i danas evo u primjeni ta rješenja gdje se međubankovne transakcije razmjenjuju digitalnim potpisom. I postoji kolega certifikator Ne razmjenjujemo sve dokumente i sve ono što bi se moglo činiti u pogledu odnosa građanina prema državi u pogledu odnosa poduzetnika prema državi i države prema čitavom društvu. To je pitanje upravo i vječno pitanje koliko administracija u suštini i na svim razinama od države do lokalne samouprave i drugih tijela žele brzo implementirati takve promjene jer često očigledno dolazi i do stava ili mišljenja da ovakovi načini komunikacije prema građanima ukidaju njihova dragocjena radna mjesta. Evo s obzirom da evo želimo zaista racionalizirati vrijeme ovaj zakon se isto tiče samo promjene što se tiče Državnog inspektorata i prebacivanja ovlaštenja u druga ministarstva. To je tehničko pitanje i podržat ćemo zakon. bio na Olimpijadi iz fizike, imao sam 18 godina, a danas je vrijeme potpuno drugačije i vjerujem da se mora puno više poraditi, da se onaj sustav koji ste i sami spomenuli koji je uveden prije 16 godina ne doživljava jedini kao relevantan, jer 16 godina je od tada prošlo. Dakle, mnoge su se stvari promijenile ili su se barem trebale promijeniti. (SDP)** Zahvaljujem poštovana potpredsjednice Parlamenta, uvažene kolegice i kolege. Dakle, ove izmjene zakona odnose se na uglavnom tehničko dakle usklađivanje zbog postupaka transformacije Državnog inspektorata. No mislim također kao i prethodni govornici da je tema izuzetno bitna i da moramo progovoriti o ovoj problematici i šire. Primjena elektroničkog potpisa dakle je donekle prisutna u gospodarskom poslovanju. Mogla bi naravno biti više, ali na žalost čini mi se da je u radu upravnog aparata gotovo uopće neprimjetna. Osobno sam radio u upravi. Moram reći da u svom radu se nisam susreo sa praksom da je uopće službenicima netko sugerirao da bi mogli koristiti elektronički potpis ili uopće elektroničku komunikaciju u svom radu. Nisam čak ni čuo za takvu praksu, a kamoli da bi se s njom susreo. A zakon o elektroničkom potpisu je na snazi još od 2002. Zakon o elektroničkoj ispravi je na snazi od 2005. Također treba istaknuti da za primjenu elektroničkog potpisa i načela e-uprave postoje normativni preduvjeti. Jedan od najznačajnijih normativnih preduvjeta je postojeća Uredba o uredskom poslovanju. Ta Uredba na više mjesta predviđa upotrebu elektroničkog potpisa i upotrebu elektroničke komunikacije. Tako je recimo propisano da je dokument među ostalim elektronički ili bilo koji drugi zapis Spominje se da elektronički dokument bilo koja vrsta elektroničkog zapisa koja nema svojstvo elektroničke isprave. U toj Uredbi istaknuo bih kao najznačajnije članak 13. stavak 2. i članak 59. U tom prvom je propisano da se, dakle pismena, sva pismena mogu dostaviti elektroničkim putem, te da pismena dostavljena u elektroničkom obliku s elektroničkim potpisom se smatraju vlastoručno potpisane sukladno posebnim propisima o elektroničkoj ispravi. I u vezi članka 59. treba istaknuti, dakle zadnju rečenicu koja glasi. Uvjerenja i druge potvrde mogu se izdavati i elektroničkim putem. Treba spomenuti tu onda i odredbe ZUP-a da se spis upravnog predmeta može voditi u elektroničkom obliku, s tim da na žalost kad o tom Zakonu o općem upravnom postupku govorimo nije predviđeno da se upravno rješenje može potpisati elektroničkim potpisom. Na žalost. Nadam se da će i predstavnici ministarstva možda u međuresornoj suradnji sa Ministarstvom uprave ili pravosuđa poraditi na rješenju tog problema. Mislim da je izuzetno zrelo vrijeme i da je u biti vrijeme već prošlo kad bi morali i rješenja pa čak i druge akte i dokumente i u pravosudnoj upravi i presude donositi i u elektroničkom obliku. Evo nadam se stvarno da nisam u pravu, uistinu stvarno nemam saznanja da je i jedno upravno tijelo na bilo kojoj razini koristilo mogućnosti koje im pružaju ove odredbe o kojima sam sad govorio radi racionalizacije rada, radi postizanja ekonomičnosti uštede, efikasnosti, a koje bi mogle biti enormne. Na žalost danas je kompjuter još uvijek u većini ureda uprave na svim razinama koriste kao malo sofisticiranije pisaće mašine na isti način kao i prije tridesetak godina. Tako u jednom dokumentu od vrata do vrata ako se radi ne znam o različitim organizacijskim jedinicama, vrata su ne znam 30 m, treba 7 dana. Prvo se napiše na kompjuter pa se isprinta pa se isprinta, pa se potpiše, pečatira, pa se preda u urudžbeni zapisnik pa se onda ide u urudžbeni zapisnik drugog ureda pa opet istim putem na odgovor, opet se čeka sedam dana. To još uvijek tako funkcionira. To je po meni jednostavno suludo. Problem je naravno u glavama. Postoji veliki otpor oko koša restruktura upravnim tijelima koji pružaju ogroman otpor bilo kakvim promjena u tom smjeru. Glavni problem je na onim najvećim razinama, najvišim razinama u sustavu uprave koje se ne mijenjaju već desetljećima na razini vjerojatno šefova. Dakle, kad kažem da je problem u glavama, govorim i u doslovnom ali i u prenesenom smislu. Svaka promjena mora nekako ići odozgora. Sigurno i u ovim raspravama smo vidli da mladi ljudi, da donekle svježe ideje dolaze iz novih vjetrova kad govorimo pogotovo i o strukturama u kojima sam imao prilike svjedočiti na ovoj lokalnoj razini. Potrebno je naravno tu uložiti i veći napor u edukaciji kadrova u upravi ali i u građanima. Recimo, nitko ne zna što je elektronički potpis, manje-više, sada pitajte ljude na cesti što je to elektronički potpis, vrlo vjerojatno bi svi onako kimali glavom, ne bi imali pojma. U zakonu se kaže da je to skup podatak u elektroničkom obliku u kojem su pridruženi ili su logički povezani s drugim podacima u elektroničkom obliku i koji služe za identifikaciju potpisnika, vjerodostojnosti potpisanog elektroničkog dokumenta. Elektronički potpis kad govorimo o njemu, on se razlikuje kao običan elektronički potpis i kao napredni elektronički potpis.

je dakle onaj token koji dobijete u banci i nema nikakve prepreke da se recimo takav token koristi i u radu državnih tijela i državnih organa na lokalnoj samoupravi. U tom smislu mislim da postoje mogućnosti za velike promjene i za velike racionalizacije i napredak u tom segmentu, potreban je napor koji vjerujem evo da će i ova rasprava